Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću točku. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pošti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 62 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli odbori za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze i europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Predstavnik predlagatelja državni tajnik Dražen Breglec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče. Vrlo kratko, nekoliko dozvolite uvodnih rečenica povodom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pošti. U svojem izvornom prijedlogu ove izmjene i dopune zakona bile su namijenjene naravno prije svega daljnjem usklađenju hrvatskog zakonodavstva europskom u ovom konkretnom slučaju kroz amandmane možemo reći i potpunog usklađenja hrvatskog zakonodavstvo koje definira poštanske usluge onog europskom. dvije su osnovne teze koje se ovdje ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona definiraju. Jedna je proširenje ovlasti nacionalnog regulatornog tijela za područje poštarskih usluga koje će, dakle, Vijeće za poštanske usluge ovim Prijedlogom zakona i Prijedlogom zakona o elektroničkim komunikacijama koji je u završnoj fazi izrade, predlažu se spojiti sa Agencijom za telekomunikacije koji je administrativno, stručno i u svakom drugom pogledu bitno jača, čime će se ovlasti nacionalnog i mogućnosti nacionalnog regulatornog tijela za poštansko tržište u bitnom ojačati. A to jest jedan od zahtjeva Europske unije, kako kroz provedbu, primjene našeg zakonodavstva, tako i kroz same direktive i uredbe. Što se tiče drugog bitnog rezultata ove Izmjene i dopune zakona, dozvolite mi da istaknem da se ovim Zakonom jačaju nadležnosti izvršnih tijela, da se definiraju nadležnosti poštanskih nadzornika koji djeluju pri Agenciji, odnosno poštanskih inspektora koji djeluju pri ministarstvu, njihove se nadležnosti točno definiraju, razdvajaju, svaki u svojoj nadležnosti svog tijela iz kojeg proizlazi, dovoljno je snažan po našoj procjeni i nakon ovoga Izmjena i dopuna zakona da provodi zakon u potpunosti i da postupno privede poštansko tržište onoj svrsi koja postoji i cilju koji stoji pred nama a to je potpuna liberalizacija poštanskih usluga. Dozvolite da u ovom uvodnom slovu se osvrnem i na prijedlog amandmana koji je u jednom trenutku trebao biti Vladin pa je na kraju ipak postao amandman odbora, a to je amandman kojima se područje rezerviranih usluga smanjuje sa 100 grama na 50 grama. I da zaključim da će tom promjenom hrvatsko zakonodavstvo biti u potpunosti usklađeno sa europskim. Dakle, jedan dio poštanskog tržišta dodatno će se liberalizirati, će na potpunom slobodnom tržištu i do sljedeće primjene, paketa europskog zakonodavstva do tzv. treće poštanske direktive koje ćemo primijeniti u idućim godinama, hrvatsko je zakonodavstvo na taj način u potpunosti usklađeno a dio hrvatskog gospodarstva dobio priliku za dodatno tržno natjecanje. Za sve vaše primjedbe stojimo na raspolaganju. Hvala lijepo. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora? Da. Odbor za pomorstvo, promet i veze, predsjednik Odbora, gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. kolegice i kolege, Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pošti kojeg je podnijela Vlada Republike Hrvatske. Odbor je Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o pošti s Konačnim prijedlogom raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da će se predloženim zakonom urediti proširenje ovlasti nacionalnog regulatornog tijela za područja poštanskih usluga, a osobito kroz jačanje nadzornih ovlasti i ovlasti sa reguliranjem tržišta a sukladno poštanskim direktivama. Temeljni cilj je osiguranje daljnjeg pružanja univerzalnih poštanskih usluga određene kvalitete pod jednakim uvjetima. Osigurati će se također i uvjeti za nastavak rada regulatornog tijela za poštanske usluge, unutar novog, zajedničkog regulatornog tijela koje će biti osnovano zakonom a koji uređuje područje elektroničkih komunikacija. Te će se od dva postojeća regulatorna tijela Hrvatske agencije za telekomunikacije i Vijeća za poštanske usluge. Odbor je predložio Hrvatskom saboru da se prihvati izmjene i dopune Zakona o pošti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za europske integracije i zakonodavstvo. Otvaram raspravu. Gospodin zastupnik Damir Kajin. Klub zastupnik IDS-a. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Prvo, šta se tiče monopola, Hrvatske pošte sebi rezerviraju monopol nad pošiljkama od 100 grama ili 10 dag. Europskim direktivama to može biti do 50 grama, no o tome malo kasnije. Na slobodnom tržištu, znači na strani prvoj, doslovce se kaže, citiram da: "Prema Zakonu o pošti obavljaju se poštanske usluge koje nisu rezervirane a mogu ih obavljati pravne osobe koje pribave dozvolu ili podnesu prijavu. Na slobodnom tržištu su i one univerzalne usluge koje nisu navedenim zakonom rezervirane za javnog operatera – Hrvatsku poštu.". No, bit je na neki način, cijeloga ovoga zakona o liberalizaciji tržišta a rok za potpunu liberalizaciju tržišta kada je riječ o poštama, ne u Hrvatskoj nego u Europskoj uniji je 2010. godina. Da se razumijemo, ja apsolutno mogu razumjeti kada država čuva monopol nekoj svojoj tvrtci ali ne mogu razumjeti zašto recimo sve vlade čuvaju monopol recimo na području duhana, ovi su sada počeli izdavati i marke, možda nije to loše, ali samo je pitanje kada će i novčanice, da budem cinik. Jasno je da Hrvatska pošta još uvijek ne može podnijeti liberalizaciju tržištu poštanskih usluga, ali daleko dohodovnije grane, npr. bankarska industrija, industrija nafte, medijske industrije, bilježničkih ili odvjetničkih usluga, pa čak i dio željeznica, trgovina i sve je to danas liberalizirano osim triju djelatnosti, pošte, elektroindustrije i jasno duhana. duhan je privatno, barem kada je riječ o Hrvatskoj. No, sada pođimo redom, ali prije toga kažem da se ja ne zalažem za privatizaciju HEP-a, kao što nisam bio niti za privatizaciju banaka, pogotovo ne saniranih. Istina da su nam ta privatizacija nam je donijela jednu monetarnu stabilnost, ali vanjski dug u iznosu od 34 milijarde eura a do kraja mandata taj isti dug će biti 50 milijardi eura. No, sada pođimo redom. U pregovaračkom poglavlju, broj tri o poštanskim uslugama Hrvatska će se uskladiti s direktivama Europske unije do dana pristupanja u Europsku uniju. To će biti možda 2010. možda tamo sredina 2011. Hrvatska jasno Vlada traži i dalje monopol za usluge do 100 grama, znači do 2010. znači za usluge do 100 grama, od 2010. do 2013. za usluge do 50 grama, a punu liberalizaciju tek od 2013. godine. Velika većina vas će ovdje se složiti sa mnom da je monopol jedno neprirodno stanje. To sigurno nije dobro za poštu. To sigurno nije dobro za duhan. To nije dobro za struju. To nije dobro za štampu. To nije dobro za politiku. Dobro je samo za nosioce onih ili tih djelatnosti. Daj Bože da recimo u Hrvatsku ne znam dođu još dvije, tri kompanije za distribuciju nafte. Možda bi i ona bila jeftinija. Znači, dvije druge nije trebalo privatizirati INA-u već je trebalo dovesti još jednog naftaša da se takmiči recimo sa INA-om. Hrvatske pošte s druge strane moraju krenuti u restrukturiranje. Na kraju će se sve liberalizirati u ovoj zemlji osim jasno duhana. Zašto neće to znate i sami, a pošte se moraju kao što vidimo restrukturirati do 2010. godine. Ja sam za, ali zašto recimo jedan takav rok od dvije godine, jedan takav prijelazni rok od dvije godine nema recimo jedan Zašto se njega i Kraljevicu sad mora privatizirati u 2008? Za mene je Uljanik 10 puta važniji recimo od Hrvatskih pošta. U Istri je u Uljaniku zaposleno 2700 ljudi plus toliko kooperanata. U poštama pretpostavljam možda petstotinjak. Oni koji su imali prilike vidjeti s druge strane jedno pesimistično, ja bih rekao zlokupno izvješće konzultantske tvrtke Roland Berger o budućnosti Hrvatske pošte znaju da su ti konzultanti predvidjeli i slijedeće, da bez uspješnog restrukturiranja ne preporučuje se daljnje otvaranje liberalizacije tržišta, te promjena financiranja tj. subvencija iz proračuna. To je ovo izvješće Roland Bergera o budućnosti Hrvatskih pošta. To je jasno logično, ali zašto ta logika u ovoj zemlji ne bi vrijedila recimo recimo za pulski Uljanik. Zašto on mora biti privatiziran, a da nije restrukturiran iako je na svu sreću za prva tri mjeseca ove godine ostvario značajnu dobit. Pusti tu tvrtku da se oporavi, a nakon toga razmišljajmo o privatizaciji po načelima Hrvatskih pošta. uniji potpuna liberalizacija kada je riječ o poštama počinje krajem 2010. godine. Znači, s 1.1.2011. Gdje je problem Hrvatskih pošta? Prije svega u inertnom vodstvu. Njih sve treba poslati od kuda su došli, doma znači, jer su upropastili ili upropaštavaju taj sustav. Što kaže ova studija Roland Bergera? Nisu u stanju uvesti nove proizvode, ljudi nisu iskorišteni, demotivirani su, nisu u stanju vratiti velike korisnike, ali to će biti svakim danom sve manje moguće jer su veliki sustavi privatizirani i onda tu igra neka druga logika, logika vlasnika, ne više države itd. 2006. kurirsko tržište vrijedilo je 2,1 milijardu kuna. U njemu je radilo 14 hiljada zaposlenih, a u Hrvatskoj pošti od tih 14 hiljada ljudi bilo je zaposleno 80%. Poštanske usluge daju 45% prihoda. Kurirske 30%, ostalo su financije. Tržište paketa Hrvatske, Hrvatska je liberalizirala. U pismenim uslugama pošta ima vodeće mjesto. U kurirskim poslovima Hrvatske pošte drže svega 16%. No, tu se takmiče među kuririma čak 12 konkurenata, pa jedan veliki DHL kroz njemačke pošte, pa i austrijska pošta kroz Oversis express itd. I to vidimo da taj dio poštanskih usluga funkcionira. Ako to funkcionira ovdje na području kurirskih pošta, onda treba i pošti jedna zdrava konkurencija među pošiljkama do 50g. Ispod toga ne, ali pošto ćemo to već ionako liberalizirati kako se ovdje kaže tamo 2013. ili četrnaeste mislim da već sada ne bi bilo zgorega da se i pošta u tom dijelu nauči poslu. Znači, što nam je činiti? Ako baš treba možemo dati pošti još jednu šansu, ali ono što je još bitnije neka dođu ljudi s vizijom. Bit pošte je sigurno uprava. To su nadzorni odbori. To su prekobrojni djelatnici kojima treba ponuditi časne otpremnine i na taj način se riješiti jednoga balansa. Zašto časne otpremnine? Jer mnogi koriste taj sustav u državnom vlasništvu. O tome moraju progovoriti i sindikati. Na bolovanju u poštama dnevno dnevno je u ovom času 25% zaposlenih. To će reći svaki četvrti ostaje kući. To je u kontekstu To je u kontekstu ovih najnovijih polemika Zavoda za zdravstveno osiguranje koliko ljudi ostaje na bolovanju dnevno. Čini mi se 7 do 8 posto. U Hrvatskim poštama 25% što će reći da netko koristi taj sustav ili bolje rečeno tu državnu inertnost i tako više dalje ne može. Ali, jasno ne smije se dopustiti niti da se taj sustav razara iznutra jer to neće trajati u nedogled. Znači, ako je potrebno dati pošti još jednu šansu dajmo, neka to bude do 2010. godine. To vrijeme će ionako jako, jako brzo proći. ne uspije to restrukturiranje onda treba započeti privatizaciju jer 2011., 2013. a to je znači za 3 do 5 godina slijedi liberalizacija, a tu liberalizaciju Hrvatske pošte ovako kako su ustrojene neće preživjeti. Mi ćemo sami sebi gospodo u trenutku kada uvedemo tu liberalizaciju ugasiti jednog državnog giganta, a na to treba biti spreman ili spremno i treba sve učiniti da do toga ne dođe. Znači, to je po meni bit. To tržište je vrijedno više milijardi kuna i ja vjerujem da sutradan domaće tvrtke mogu uskočiti u te procese preuzimanja pojedinih dijelova pošte i da tu ne treba preferirati nikoga sa strane. Bilo kako bilo, ja sam duboko uvjeren da jedan ovakav sustav ovako više dalje ne može egzistirati i prije ili kasnije ćete doći na moje i da nešto s Hrvatskim poštama treba naprosto učiniti. Eto, toliko. Kao jedno prijelazno razdoblje ovaj zakon se može prihvatiti, ali on nije ništa drugo nego i daljnje čuvanje monopola jedne djelatnosti koja je loše vođena, koja je loše ustrojena i koja kao takva na tržištu neće još dugo egzistirati. Hvala. Klub HDZ-a gospodin zastupnik Milivoj Škvorc. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pošti s Konačnim prijedlogom zakona. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pošti dio je nacionalnog programa usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s propisima Europske unije. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona predlaže se urediti slijedeće. proširenje ovlasti nacionalnog regulatornog tijela za područje poštanskih usluga, osobito kroz jačanje nadzornih ovlasti u svezi s reguliranjem tržišta sukladno poštanskim direktivama. S temeljnim ciljem osiguranja daljnjeg pružanja univerzalnih poštanskih usluga određene kvalitete pod jednakim uvjetima, kako je to predviđeno Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pristupanje Te Strategijom razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine i akcijskim planom provedbe strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine. Te uvjeti za nastavak rada regulatornog tijela za poštanske usluge unutar novog zajedničkog regulatornog tijela koje se osniva zakonom, kojim se uređuje kojim se uređuje područje elektroničkih komunikacija od 2 postojeća regulatorna tijela, Hrvatske agencije za telekomunikacije i Vijeća za poštanske usluge kako je to predviđeno Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji te Strategijom razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine i akcijskim planom provedbe Strategije razvoja poštanskih usluga do 2013. godine. Usklađivanje s poštanskim direktivama. Važećim Zakonom o pošti najvećim dijelom su usklađena normativna rješenja u području pošte i poštanskih prometa sa zahtjevima regulatornog okvira ustanovljeno Direktivom 97/67. O jedinstvenim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga zajednice i poboljšanja kvalitete i usluga i Direktivom 2002 kojom se mijenja Direktiva 97 u svrhu uspostave postupne liberalizacije tržišta poštanskih usluga uz navođenje poštanskih usluga i uvjeta uz koje će se te usluge obavljati na slobodnom tržištu, ali i određivanje rezervnih poštanskih usluga nad kojima Hrvatska pošta zadržava monopol. Za sad je to 100 grama. Proces postupnog otvaranja tržišta poštanskih usluga u Europskoj uniji ušao je u posljednju fazu. Usvajanjem nove 3. poštanske direktive, rok za potpunu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga za zemlje članice Europske unije predviđen je do kraja 2010., odnosno za kraj 2012. godine. kojoj je cilj stvoriti jedinstveno tržište ukidanjem do sad zajamčenih ekskluzivnih prava, odnosno monopola javnih operatera. Osiguranje svim korisnicima zemalja Europske unije zadovoljavajući razinu univerzalnih poštanskih usluga te uspostavu usklađenih principa reguliranja u uvjetima liberaliziranog tržišta s ciljem otklanjanja prepreka funkcioniranja jedinstvenog tržišta. U pregovaračko stajalištu za poglavlje 3 –Pravo poslovnog nastana, navedeno je da će Republika Hrvatska u području poštanskih usluga potpuno uskladiti s Direktivom 97 i Direktivom 2002 opseg rezerviranih usluga smanjiti će se na rezerviranih usluga smanjiti će se na 50 grama za pismene pošiljke do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, što će se urediti novim zakonom o pošti. S obzirom na prisutni proces postupnog otvaranja tržišta poštanskih usluga bilo je nužno analizirati učinke posljedice kako bi potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga imala kako će se odraziti na obavljanje univerzalnih poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj. Zbog toga se pristupilo izradi strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine. Uzimajući u obzir analizirano tržište, rizike i koristi daljnjeg otvaranja tržišta u Republici Hrvatskoj, u strategiji je predložena vremenska dinamika daljnje liberalizacije tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj po scenariju umjereno spore liberalizacije tržišta što znači slijedeće. Zadržavanje rezerviranog područja univerzalnih poštanskih usluga za pismovne pošiljke do 100 grama predlaže se razdoblju je potrebno poticati pristup drugih operatera mreži javnog operatera. U razdoblju nakon 2010. godine predlaže se smanjenje monopola pismene pošiljke do 50 grama uz daljnju razradu novog poslovnog modela, što podrazumijeva internacionalizaciju javnog operatora i razvoj logističkih usluga. U 2013. godini predlaže se otvaranje poštanskog tržišta i osiguranje potpune liberalizacije tržišta poštanskih usluga. spore liberalizacije otvaranja najviše vremena za pripremu domaćeg tržišta poštanskih usluga, javnog operatera i osiguranje univerzalne poštanske usluge. U vezi s tim je preporuka za objedinjavanjem Vijeća za poštanske usluge s Hrvatskom s Hrvatskom agencijom za telekomunikacije. Hrvatska je relativno mala zemlja koja je tek prije nekoliko godina započela sa formiranjem neovisnih regulatornih tijela zasebno za svako područje gospodarstva. Objedinjavanjem područja pošte i telekomunikacija u jedno nacionalno regulatorno tijelo po uzoru na većinu europskih zemalja postići će se sinergijski učinak, ojačati financijski kapaciteti regulatornog tijela te znatno brže i učinkovitije učinkovitije izgraditi kompetencije regulatornog tijela što će posljedično dovesti do kvalitetnijeg razvoja poštanskog i telekomunikacijskog tržišta u Republici Hrvatskoj.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče. I ja ću prije nego što krenemo u raspravu o samoj materiji podsjetiti na jedan povijesni detalj koji svi zanemarujemo, a koji govori upravo o važnosti ove naše materije o kojoj danas govorimo. Podsjetiti ću vas da je odlukom bana Jelačića još i Banskog vijeća još 11. kolovoza 1848. osnovana prva nacionalna poštanska uprava u Hrvatskoj, odnosno Vrhovno hrvatsko-slavonsko upraviteljstvo pošta. Ovaj podatak govori koliko vremena i u kom vremenu se danas nalazimo, s kojom važnošću i pozornošću moramo danas govoriti o ovoj materiji. Poštanske usluge su bitan element suvremenog tržišnog gospodarstva. Važnost ekonomske uloge pošte nije samo u tome što je ona gospodarski subjekt koji potiče društvenu koheziju, izgradnju društva i razvoj poljoprivrednih regija već i u tome što pošta omogućuje prodaju, trgovinu i komunikacije na unutrašnjem i međunarodnom tržištu. Poštanski sektor zadovoljava gospodarske potrebe za komunikacijama, novčanim prometom i ostalim uslugama te osigurava povratnu vezu gospodarstvu, Vladi, korisnicima poštanskih usluga i svim građanima. Globalni ekonomski trendovi kao i usmjerenje Europske unije nije prema postupnom otvaranju poštanskog tržišta. Zajedno s promjenama koje donose nove tehnologije postavio je pred nacionalne poštanske operatore neodgodivu i obavezu transformacije poslovanja. Od povlaštenog poduzeća nacionalni poštanski operatori moraju se promijeniti u efikasnog gospodarskog čimbenika koji će se moći suočiti s konkurencijom u tržišnom okruženju. U kontekstu proširenja Europske unije, Europska komisija i nacionalne vlade uočile su da je nacionalnim poštanskim operatorima Središnje i istočne Europe nužno potrebna modernizacija ne samo zbog rastuće trgovine već i zbog ostalih poslovnih veza između država Zapadne Europe i država Središnje i Istočne Europe. Bez kvalitetne fizičke povezanosti cijele Europe, manji su izgledi za njen ekonomski razvoj i integraciju. U procesu prilagodbe hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije neupitno je da će i na području regulacije poštanski usluga doći do promjena. Da bi se osigurala kvaliteta usluga te pravedno tržišno natjecanje i stvorila pretpostavka za daljnji razvoj poštanskog tržišta i tržišta elektroničkih komunikacija, strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. preporučila je objedinjavanje Vijeća za poštanske usluge sa Hrvatskom agencijom za telekomunikacije. Time će se znatno ojačati financijski kapaciteti regulatornog tijela što će pozitivno utjecati na daljnji razvoj tržišta. Ovim će se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pošti proširiti ovlasti nacionalnog regulatornog tijela za područje poštanskih usluga posebice jačanje nadzornih i regulatornih ovlasti sukladno poštanskim direktivama kako bi se osiguralo daljnje pružanje univerzalnih poštanskih usluga određene kvalitete i pod jednakim uvjetima. Također urediti će se i uvjeti za nastavak rada regulatornog tijela za poštanske usluge unutar novog zajedničkog regulatornog tijela i za područje elektroničke komunikacije sukladno nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europske unije te strategijom razvoja tržišta pošta. To će pogodovati i daljnjem razvoju kvalitete poštanskih usluga. Naime, tržište poštanskih usluga u Hrvatskoj dinamično je i bilježi stalan rast konkurencije. To je dugoročno pozitivno i za korisnike usluga i za davatelje usluga jer rast konkurencije donosi povećanje kvalitete, smanjenje cijena i povećanje efikasnosti poslovanja davatelja poštanskih usluga. Međutim, treba upozoriti na to da je usvajanjem treće poštanske direktive proces postupnog otvaranja tržišta poštanskih usluga Europske unije ušao u posljednju fazu te dok je rok za potpunu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga predviđen za kraj 2010. odnosno 2012. godine. Cilj je stvoriti jedinstveno tržište ukidanjem do sada zajamčenih ekskluzivnih prava, odnosno monopola javnih operatera te svim korisnicima osigurati zadovoljavajuću razinu univerzalnih usluga. Kako će se to odnositi na Hrvatsku važno je da vlasnik, odnosno država odluči što želi učiniti sa javnim operatorom odnosno Hrvatskom poštom. Donošenjem Zakona o pošti nacionalni poštanski operator kao djelatnost od državnog interesa ima definiran pravni monopol te definirane poštanske usluge koje na području Republike Hrvatske može obavljati jedino Hrvatska pošta. Zakon o pošti je temeljni zakonski propis unutrašnjeg poštanskog prava kao lex specialis koji uređuje poštu i pravne odnose između pošte, kao davatelja poštanskih usluga i korisnika poštanskih usluga. Tim zakonom utvrđena su dva bitna područja važna za funkcioniranje poštanskog prometa i obavljanje poštanskih usluga. Prvo područje obuhvaća zakonske obaveze pošte potrebne radi urednog funkcioniranja poštanskog prometa i ove odredbe za prisilne naravi. Za nepridržavanje tih odredbi zakon je u kaznenim odredbama propisao određene sankcije za poštu. Hrvatska pošta je poduzeće s vodećim ili znatnim tržišnim udjelom u poštanskom, kurirskom i logističkom području usluga, rezultati poslovanja iz 2006. godine to i potvrđuju da je ukupni prihod bio preko milijardu i 573 milijuna, a rashodi preko milijardu i 572 milijuna odnosno da je ostvarena i dobit

Poštanski uredi su prisutni u svakom dijelu Hrvatske te se Hrvatske pošte njihovom dostupnošću uklapa u kriterije i standarde Europske unije, odnosno jedan poštanski ured pokriva u prosjeku 4 tisuće stanovnika odnosno 50 Osiguranje univerzalne poštanske usluge pod istim uvjetima i pristupačnim cijenama svim korisnicima poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske predstavlja temeljne odrednice politike u ovom sektoru. Stoga je potrebno napomenuti da je Hrvatska pošta jedini registrirani davatelj univerzalnih poštanskih usluga u Hrvatskoj te javni operator u obavljanju univerzalnih poštanskih usluga. To znači da je Hrvatska pošta obavezna organizirati obavljanje usluga na cijelom teritoriju Republike Hrvatske bez obzira na financijsku isplativost. Te činjenice stavljaju Hrvatsku poštu u specifičnu poziciju na tržištu u odnosu na ostale davatelje poštanskih usluga koje posluju uglavnom samo u visoko profitabilnim područjima. Trenutačno pojedini davatelji usluga protuzakonito primjenjuju univerzalne pa i rezervirane poštanske pošiljke u kurirske i obavljaju dio poslova za koje nisu dobili dozvolu Vijeća za poštanske usluge te se ne pridržavaju odredbe propisanih Zakonom o pošti. Nelegalnim, dakle protuzakonitim obavljanjem univerzalnih usluga samo u visoko profitabilnim područjima, ti davatelji usluga dovode Hrvatsku poštu u situaciju da ne može ostvariti dovoljan prihod da podmiri gubitke na područjima koja su rijetko naseljena, a gdje je dužan osigurati osigurati uslugu. Stoga smatramo da će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pošti u dijelu jačanja nadzornih i regulatornih ovlasti nadzornog regulatornog tijela za područje poštanskih usluga pozitivno utjecati na promjenu takve prakse. Objedinjavanje područja poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija unutar jedinstvenog regulatornog tijela pozitivno će se odraziti i na zaštitu prijenosa podataka telekomunikacijskim putem, te zaštitu od izmjena izvornih podataka prije obrade. Naime, velika većina informacija koje se šalju i dostavljaju putem klasične poštanske usluge kreiraju se u informatičkim sustavima. Neupitno je da klasične usluge treba prilagoditi tehnološkim inovacijama, tj. iskoristiti tehničke mogućnosti tamo gdje je to najkorisnije. Predloženim izmjenama i dopunama zakona dodatno će se Zakon o pošti uskladiti s poštanskim direktivama i propisima Europske unije i mi vjerujemo da ovaj prijedlog je korak bliže poboljšanju postojećeg stanja. I stoga će klub HSS-a dati potporu ovom Prijedlogu zakona. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub nacionalnih manjina, gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče, kolegice i kolege. Klub nacionalnih manjina podržat će izmjene i dopune Zakona o pošti iako smo svjesni da nam predstoji težak put prilagodbe, budući da nacionalni monopoli na poštanske usluge u Europskoj uniji moraju biti ukinuti do 2011. godine, čime će biti svim poštanskim kompanijama omogućeno slobodno djelovanje u bilo kojoj članici Europske unije. Zasigurno da je to korak prema tržišnom natjecanju u sektoru u kojem su do sada imali monopole uglavnom u svim zemljama svi nacionalni operateri. Kako će ta liberalizacija poštanskih usluga djelovati na Hrvatske pošte, kako će se oni prilagoditi tržištu i konkurenciji zasigurno nam ne može biti svejedno jer se radi o divu s velikim brojem zaposlenih koji je više blizu 14 stalno raste i s njegovim restrukturiranjem neminovno je započeti već danas. Naime, Hrvatska je broju stanovnika na jedan poštanski ured nalazi se unutar 24 europske zemlje na 14. mjestu s 3 tisuće 700 stanovnika po jednom poštanskom uredu, što znači da uvijek smo u zlatnoj sredini. Jedna Belgija zasigurno ima razvijeniji sustav sa 7 tisuća 800 odnosno gotovo 8 stanovnika vezano uz jedan ured i za nas su, ako uzmemo jedna Francuska i Češka, što opet ne smijemo, kao što sam rekla, biti nezadovoljni. U Hrvatskoj jedan ured opslužuje 47 kvadratnih kilometara. U jednoj Finskoj i Švedskoj to je čak više od 200 kilometara, ali zato u mnogim europskim zemljama, kao što je Italija, Britanija opslužuju svega upola manje, jedva 20 Ako bismo pratili broj pismovnih pošiljaka po stanovniku u europskim zemljama, Hrvatska je na 18. mjestu sa 83 pošiljke sa 83 pošiljke po stanovniku. Iz nas su Poljaci, Slovaci, Grci, a ovdje normalno opet vodi Skandinavija sa 500 pismenih pošiljaka, zatim Britanija, Francuska sa gotovo 300. I stoga ne čudi činjenica da obujam poštanskih usluga u Hrvatskoj raste i to jednom visokom stopom, između 5 i 7%, jer elektronska pošta još uvijek ima manjeg udjela. Uz važnosti restrukturiranja koji, kao što sam naglasila i koji se vidi iz ovih podataka, da mi praktički jesmo u europskim prosjecima, ali da ćemo poštu morati restrukturirati. Svakako je važno i izgraditi jakog i kompletnog regulatora koji će štiti kako slobodno tržište, tako i osigurati pristup poštanskoj mreži javnog operatera. I mislim da upravo ove izmjene jesu na tom putu jer se predlaže spajanje Vijeća pošte sa Agencijom za telekomunikacije, čime se zaista želi ojačati učinkovitost inspekcije, provesti stručni nadzor, kvalitetno funkcioniranje ljudstva, ali i jednako tako i pravovremeno informiranje svih operatera, svih korisnika poštanskih usluga o koracima bolje liberalizacije tržišta. Zakon o pošti već 2005. godine je usklađivan sa europskim direktivama, definirao je poštanske usluge i uvjete uz koje će se one obavljati na slobodnom tržištu. Monopol, kao što su i moji prethodnici ovdje rekli, zadržan je u području usluga napisane pošiljke do 100 grama, no već tada je to ukazivalo na neusklađenost s Europskim poštanskim direktivama koje u Europi propisuju da bi već od 2006. opseg rezerviranih usluga trebao biti na 50 grama pismovnih pošiljaka. Mi predviđamo nešto kasniji rok jer rekla sam da se radi o divu koji zasigurno s jedne strane treba restrukturirati, ali radi se u području da pošiljke moraju stići u svaki kutak, neovisno o tome koja je cijena i gdje zaista jedan nacionalna pošta ima važnu uslugu. Stručni nadzor je temeljem zakona 2000. provodilo Vijeće za poštanske usluge koje, nažalost, nije imalo dostatne kompetencije. Koliko se sjećam nije moglo izdavati odgovarajuća rješenja i na slobodnom tržištu znači obavljale su samo one usluge koje nisu bile rezervirane za nacionalnog operatera, znači naše Hrvatske pošte. Sjetimo se problema i dugih rasprava ovdje kada se govorilo o kurirskim uslugama gdje se njihov problem pokušava djelokrug rada riješiti posebnim zakonom. Na kraju je ipak postignut kompromis da je to riješeno Zakonom o pošti i kurirske usluge nisu bile definirane kao poštanske usluge, već je napravljena jedna distinkcija prema načinu prijema, prijenosa i uručenja. No, sa ciljem upravo kako osposobljavanja nacionalnog regulatora što se ovdje posebno ovim izmjenama ističe u jačanju administrativne sposobnosti, ali kao što sam i rekla i postupne prilagodbe tržištu naših pošta, klub Nacionalnih manjina podržat će ove izmjene, s naglaskom da je ipak i dalje nužno voditi računa da pošiljke moraju stići zaista u svaki kutak Hrvatske. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Živko Nenadić. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Osnovna svrha, cilj ove izmjene a u postupku usklađivanja sa EU zakonodavstvom jesu i kidanje dosadašnjeg neovisnog regulatornog tijela za poštanske i kurirske usluge, i njegovo spajanje sa Hrvatskom agencijom za telekomunikacije u jedinstveno neovisno regulatorno tijelo Hrvatsku agenciju za poštu elektroničke komunikacije. Ovdje su se široko vodile rasprave o pošti. Nemam ništa protiv, ali ja ću se zadržati samo na ovome. Dakle, paralelno sa ovom izmjenom nužno je izmijeniti Zakon o telekomunikacijama u kojem je regulirana Hrvatska agencija za telekomunikacije i to ćemo očito uskoro morati i učiniti. Evo, prošli tjedan smo imali raspravu o Izvješću o radu za 2007. godinu i Hrvatske agencije za telekomunikacije ali isto tako i Vijeća za poštanske usluge. Iz onoga što sam ja pratio u tim raspravama i koliko se sjećam svi su zapravo podržali ta izvješća a bilo je i dosta pohvala za rad jer uvoditi red prvi put u poštanskom kurirskom i telekomunikacijskom tržištu zaista nije baš bio lak zadatak. A da pri tome kvaliteta bude veća i cijena niža ja smatram da to zaslužuje i određenu pohvalu. Vjerujem da će izmjenom ovog zakona i Zakona o telekomunikacijama i uvođenje novog zajedničkog regulatornog tijela Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije sa još jasnijom i snažnijom ulogom doista uvesti uvesti još više reda na tržištu koje će onda proizvesti i još veću kvalitetu i još niže cijene. Mislim da zbog tih razloga ovo vrijedi i podržati. Hvala Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. (HDZ)** Dakle, evo nekoliko riječi još. Naime, gledamo da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pošti s konačnim prijedlogom zakona donosi neke novosti. To je prije svega objedinjavanje dva regulatorna tijela, Vijeća za poštanske usluge s Hrvatskom agencijom za telekomunikacije u jedno nacionalno regulatorno tijelo. I jasno, svi očekujemo tu jačanje ovlasti, pojedine već su ovdje i naznačene. Malo možda više o liberalizaciji tržišta jer pošta je bila zapravo jedini univerzalni davatelj tržišnih usluga. Sad vidimo da su usluge smanjene, rezimirane usluge sa 100 grama na 50 grama i čujemo da će hrvatsko gospodarstvo dobiti dodatnu priliku. Malo možda bi trebalo malo razgovarati i o pošti, dakle o Hrvatskim poštama, možda usporedbe javni operateri i ostali. Naime, tim poslom se bavi gotovo 14 tisuća osoba. Od toga Hrvatske pošte imaju zaposleno 12 tisuća, piše u izvješću, 267 osoba ili bolje rečeno 87%, dakle ostali 13%. od svih usluga Hrvatske pošte ostvaruju 94% usluga. Govorimo o tome da li ostali jačaju ili ne. Jačaju, jer ostali evo imaju indeks povećanja 127, Hrvatske pošte 107. i prethodna liberalizacija sigurno da je doprinijela dosta povećanju usluga ostalih. Ostali, dakle ne poštari nego ostali čak 47% imaju povećanje paketskih usluga što vidimo po brojnim vozilima koja dostavljaju pakete. Malo možda o prihodima. Kolega Kajin je dosta govorio o pošti kao o državnoj firmi pa malo možda treba reći. Hrvatske pošte imaju relativno male prihode što je normalno s obzirom na obuhvat negdje oko 130 tisuća kuna godišnje, ostali imaju 340 tisuća ali i rashodi poštara u 128 tisuća a ostalih 317 tisuća. E sada, u redu je dajemo ostalima dodatnu priliku ali jednostavno ne možemo otpisati sve državne firme samo zato jer su državne firme. Treba reći da pošta pokriva otoke, slabo nerazvijena područja, dakle sve ono što ostalima nije interesantno. Ostali su se ipak najviše koncentrirali na gusto nastanjena gradska područja gdje im je dostava relativno blizu, nemaju troškove održavanja poštanskih ureda nego eventualno neko skladište što je znatno manji trošak. Naime, trebalo bi možda isto tako reći da i od ove pošte sad kakova god je očekujemo više. Očekujemo veći broj poštanskih ureda, očekujemo radno vrijeme koje je bitno drugačije. Naime, evo kod nas poštanski uredi rade do 15 sati. Ako dobijete pošiljku po koju morate ići ma nema šanse da odete po nju, od 8 do 15 sati poštanski ured dolaze vam penzioneri, dolaze svi ostali ali koji ne rade, ali oni koji rade vrlo teško će podići svoju pošiljku. Jedna stara ideja možda bi trebala, ja sam to govorio veći ranije da bi još uvijek trebalo razmisliti o uredima Hrvatskih pošta i povezati se maksimalno sa Hrvatskom poštanskom bankom jer mislim da tu ima, da je tu budućnost prilično. U nekim slučajevima je to napravljeno ali u nekima i nije. Evo, koliko znam u Hoto naselju napravljen je poštanski ured i radi Poštanska banka ali poštanski ured krasan, uređen, investiran unutra zjapi prazan. Dakle, tu se ne događa baš ništa unatoč povećanju stanovnika od nekoliko tisuća. Inače, s radom pošte mislim da sam jako dobro upoznat sa stanjem u pošti i mislim da općenito 12 tisuća 267 zaposlenih u Hrvatskim poštama očekuju da malo ozbiljnije priđemo svim problemima koji ih okružuju. Hvala. Zahvaljujem. Želi li predstavnik izvjestitelja uzeti riječ? Da. Uvaženi Dražen Breglec, državni tajnik u Ministarstvu prometa, mora i infrastruktura. **Breglec, Dražen** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Evo, nakon ove zanimljive i korisne a nadasve korisne rasprave koju ste iskazali dozvolite mi da u ovom završnom obraćanju dam još neka dodatna pojašnjenja i iznesem neke dodatne činjenice. Kada sam govorio u uvodnom obrazloženju da će se kroz ovaj zakon kroz slijedeći stupanj liberalizacije dati šansu gospodarstvu jer će određeni dio tržišta biti slobodan, neće više biti rezerviran nisam tada konkretizirao to i potkrijepio brojkama pa ću sada to iznijeti. Ukupno rezervirano područje do 100 grama do sada o kojem govorimo i koje je do sada bilo na snazi i koje će biti na snazi jer da podsjetim prema ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona do 2010. godine jest 711 milijuna kuna. Od tih 711 milijuna kuna koji su prihodi iz rezerviranog područja dakle, od pisma i pošiljki do 100 grama, oko 100 milijuna kuna, ne vodi se razdvojeno računovodstvo po tom kriteriju pa mogu govoriti samo aproksimativno oko 100 milijuna kuna su pošiljke od 50 do 100 grama. Dakle, onaj dio koji se sada liberalizira koji će stupiti na snagu sa 2010. godinom iza koje će gospodarstvo kao što sam rekao dobiti šansu jest iznosa i težine 100 milijuna kuna. To je svakako jedna dobra, jedna solidna šansa i dokaz da Hrvatska ne samo zbog usklađenja sa propisima Europske unije, već zbog kvalitetnije usluge, servisa koji će građani na taj način dobiti, možda i jačeg tržnog natjecanja, mora voditi računa o hvatanju koraka sa liberalizacijom. Dozvolite da malo pojasnim razlike i razloge za odgodu u liberalizaciji poštanskih usluga koje je Europska unije sebe definirala prihvaćajući treću poštansku direktivu u ožujku ove godine. U toj direktivi, većina zemalja bez rezervi je prihvatila rok, konac 2010. za potpunu liberalizaciju znači za ukidanje i tih 50 grama koje sada vrijedi u Europi. Međutim, već kod samog prihvaćanja direktive 11 zemalja članica izrazilo je svoju rezervu, devet novih i dvije stare Grčka i Luksemburg, izrazile su rezervu i tražile, odnosno izjasnile se da će svoje područje rezervirati do 2013. godine. Mi ovim izmjenama naznačujemo kroz strategiju razvitka poštanskih usluga koje smo ove godine donijeli, Vlada je i usvojila akcijski plan također koji prati tu strategiju, ta dinamika je definirana kroz definiciju umjereno spore liberalizacije za hrvatsko poštansko tržište i zaista nema nikakvog razloga da Hrvatska u tom smislu bude brža, jer konačno, mnogi od vas su to i spomenuli u svojim raspravama, u ovoj djelatnosti zaposleno je gotovo 12,5 tisuća, možemo reći obitelji. To je vlasništvo države, vlasnik mora biti odgovoran prema svome vlasništvu, 1200 otprilike nekretnina u centrima svih naših gradova, općina mjesta, na otocima, na područjima gdje želimo vidjeti jače gospodarske aktivnosti, povratak itd.. Dakle, pitanje liberalizacije, daljnje liberalizacije najbolje odgovorena definicijom iz strategije umjereno sporoj liberalizaciji a koja ipak odgovara i hvata korak sa zahtjevima Europske unije. Svakako slažem se sa svima onim koji su iznijeli tezu o tome da je posebnu važnost potrebano pridodati procesu restrukturiranja pošte, to je apsolutno prvi prioritet, i ovo vrijeme koje je dano i ovim izmjenama zakona i možemo reći spretnim raspletom, po pitanje svih pošta u Europi sretnim raspletom u usvajanju treće poštanske direktive, jer je prvobitna ta liberalizacija trebala stupiti na prije, prije, dobilo se dodatno vrijeme da se ovaj sektor pripremi za tržno natjecanje. Međutim, kako ćemo tzv. univerzalnu uslugu, tj. uslugu koju, svaki građanin mora dobiti po istoj cijeni, po istim uvjetima na cijelom području Republike Hrvatske, kako ćemo nju financirati i nakon razdoblja kada dođe rok za potpunu liberalizaciju, do sada još nije na jasan, potpuno jasan način definirano niti kroz direktive niti kroz praksu. Tu postoje dva smjera uglavnom ili će se u trenutku kada bude potpuna liberalizacija koja nastaje iz obaveze pokrivanja cijelog područja i tamo gdje to nije profitabilno, dakle, nastaje razlika, s druge strane imate konkurenciju, po prvoj varijanti ta razlika namirivala bi se ili iz državnih proračuna zemalja bi, uplaćivali, u koji bi uplaćivali svi na tržištu a koristili on ili oni operatori koji davaju, pružaju univerzalnu uslugu. U svakom slučaju jedna velika odgovornost koju iskazujemo a koju ste i vi svojim raspravama iskazali po pitanju ove imovine, ovog važnog poslovno gospodarskog segmenta dobiva ovim izmjenama zakona dodatno na mogućnosti da završi uspješno u liberaliziranom okruženju i sa i bez negativnih posljedica …/Govornik se ne razumije./… Zahvaljujem na podršci. O amandmanima, hvala lijepo na sugestiji se očitujem na način da ih prihvaćam s obzirom da su to amandmani Odbora za zakonodavstvo u cijelosti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. I glasovati ćemo kada se steknu uvjeti za glasovanje o toj točci dnevnog reda.